da se vratimo na dnevni red i na, kao što sam naglasila, listu govornika.Prvi prijavljeni kome ću dati reč je dr Muamer Zukorlić.Izvolite. Hvala vam.Poštovani prisutni, završni račun je, pored Zakona o budžetu, najvažniji akt koje se pojavljuje pred Narodnom skupštinom tokom godine. Svakako da je usvajanje završnog računa prilika da imamo uvid u to šta je učinjeno, da se radujemo važnim projektima koji su realizovani ili čija je realizacija započeta, ali ono što je važnije od toga jeste jeste revizorska, odnosno nadzorna funkcija Narodne skupštine na koju po ko zna koji put insistiram.Dakle, usvajanje završnog računa je prilika da narodni poslanici izvrše deo svoje uloge kroz uvid u način trošenja budžetskih sredstava tokom prošle godine. Naravno da mi za jedan dan rasprave to ne možemo stići, svakako zato postoji i Državna revizorska institucija, kao operativni mehanizam kontrole, kao i druge inspekcijske i druge nadzorne službe, ali ono što mi danas treba da pokažemo jeste naša zainteresovanost najvećeg stupnja, najvećeg stepena u pogledu nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava. Raduju sve ove informacije o projektima koji su realizovani.Okosnica programa Stranke pravde i pomirenja, kada su u pitanju projekti, jeste autoputno povezivanje Novog Pazara sa Beogradom, što je već u nekoj fazi realizacije, od Požege dalje prema Pešteru, potom autoputno povezivanje Novog Pazara sa Sarajevom, što je načelno usvojeno i načelno insistiramo da se što pre pristupi realizaciji, izgradnja kliničkog centra u Novome Pazaru, izgradnja aerodroma, izgradnja pruge, izgradnja gasovoda, što je već u toku i što pozdravljamo, izgradnja, odnosno formiranje naučno-tehnološkog parka itd.Proteklih itd.Proteklih godina radovali smo se invaziji stranih i drugih kapitalnih, ali pre svega privrednih, odnosno proizvodnih investicija u ovoj zemlji. Više hiljada stranih investicija je došlo u ovu zemlju, i to je bila naša zajednička radost i uvek smo to podržavali.Ono što nam upada u oči jeste činjenica da za 10 godina, da za 30 godina u Sandžaku, na prostoru Sandžaka se nije desila ni jedna značajnija proizvodna investicija. Konkretno, nije otvorena niti jedna fabrika na području godina smo računali – doći ćemo na red, ali sada već prosto više nemamo prostora za izgovor, ni sami sebi, ni građanima. Zašto ovaj prostor ne dolazi na red? Kada će doći na red? Da li je moguće da ni turske investicije, ni nemačke ni bilo koje druge ne mogu da nađu svoj prostor u Sandžaku?Znam, svestan sam da su glavni krivci za celokupno stanje na području Sandžaka dve političke stranke koje ovaj kraj drže 30 godina kao taoca, ali isto tako ne mogu ni oni biti samo jedan jedini izgovor i jedan jedini krivac. Dakle, mora postojati revizija, mora postojati kontrola, mora postojati nadzor i mora se otvoriti nova stranica u politici prema ovom prostoru. Nameće se osećaj da neko želi da taj prostor drži kao eks teritoriju, da mu šalje neku poruku da to nije prostor ove države i da ne treba da bude. To je pogrešna politika.Ova politika.Ova stranka, Stranka pravde i pomirenja, će insistirati na pomirenju, insistirati na zdravim odnosima, insistirati na afirmaciji svega. Kao što vidite, za razliku od drugih, ne želimo konfliktnu politiku, ne želimo čak ni politikanstvo, ne želimo ni politički, stranački profit na nekim temama na kojima bi se moglo stranački profitirati.Isto tako se od nas ne može očekivati da ne kažemo ove istine. Isto tako ne možemo ignorisati ove teme koje onda podgrevaju destruktivne snage i daju im prostora da vode neke destruktivne politike.Ovih dana u Novom Pazaru se razotkriva krađa decenije. Jedan građanin je došao do dokumentacije gde je za dva mandata lokalne vlasti ukradeno iz budžeta preko 60 miliona evra. To se nalazi na lokalnim medijima, na društvenim mrežama, manje na ovim republičkim, ali se ne može na to ćutati.Verujte da u Novom Pazaru imamo stanje među građanima na ivici ustanka. Ne mogu državni organi Republike na tome ćutati. Govorimo da je stanje u Tutinu, Sjenica se već raskrinkava, ali moramo zajednički pogledati ovoj istini u oči i u protivnom ćemo da gorimo zajedno i bićemo krivi zato što smo ćutali, jer zato što smo ignorisali. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća prijavljena je Samira Ćosović. Izvolite. **Samira predsedavajući, poštovana ministarko Obradović, uvaženi saradnici ministra finansija, poštovane kolege narodni poslanici, stavljanjem na dnevni red skupštinskog zasedanja Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, pokazuje se odgovornost Vlade prema narodnim poslanicima, ali i građanima Srbije.S obzirom na to da upravo građani pune budžet dužni smo da im ponudimo odgovor gde je budžetski novac trošen. To nije bila praksa u prethodnom periodu od 2002. do 2019. godine, kada je usvojeno 17 završnih budžeta, a ove godine je ta praksa uvedena.Ove godine raspravljamo o budžetu za 2021. godinu, ali imamo i izveštaj Vlade gde je trošen budžet za 2019. godinu. Smatram da na taj način Vlada pokazuje odgovornost, a Republika Srbija kao uređena zemlja da poštuje evropske standarde.Ozbiljnost standarde.Ozbiljnost rada Vlade ogleda se u njenoj doslednosti, transparentnom radu i odgovornom trošenju para poreskih obveznika u skladu sa zakonom. Da je budžet za 2019. godinu dobro planiran i dobro realizovan, svedoči i suficit o kome je ministar govorio. ministar govorio. Doduše, DRI je kao kontrolno telo dala određene primedbe na završni račun budžeta za 2019. godinu, pa bih ja želela da odgovorite kada će ti nedostaci biti otklonjeni i zapravo o čemu se radi.Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu njegovim usvajanjem od 1. januara sledeće godine do 31. decembra 2023. godine, u javnom sektoru biće omogućena nova zapošljavanja na neodređeno i određeno vreme, bez posebnih dozvola i saglasnosti Vlade Republike Srbije. To će biti punih šest godina nakon što je zapošljavanje u javnom sektoru i zabranjeno.Državna preduzeća i ustanove moći će da prime za stalno nove zaposlene bez odobrenja Vlade, ali broj primljenih radnika neće moći da bude veći od 70% broja onih kojima je u tom trenutku u tom preduzeću ili ustanovi prestao odnos u prethodnoj kalendarskoj godini. Za prekoračenje tog limita moraće da se dobije odobrenje posebnog tela Vlada Republike Srbije, uz saglasnost zapošljavanja u zdravstvu je zbog krize sa pandemijom ukinuta silom prilika. U prosveti do ukidanja zabrane zapošljavanja na neodređeno vreme došlo je nešto ranije u januaru ove godine. Tako su učitelji, nastavnici, profesori koji se ističu kvalitetnim i posvećenim radom, a godinama su zaposleni na određeno vreme u osnovnim i srednjim školama dobili priliku da na konkursu budu primljeni u stalni radni odnos. Ovo smatram posebno značajnim, s obzirom da dolazim iz prosvete.Budući da je Ministarstvo prosvete svim školskim upravama, a onda i direktorima škola uputilo preporuku da prilikom raspisivanja konkursa vode računa o dužini čekanja na stalno zaposlenje, a onda i o radnom doprinosu nastavnika, zanima me da li postoji mehanizam kontrole zapošljavanja u prosveti i kako se rešavaju sporne situacije kada se direktor ogluši o preporuku ministarstva?Kada govorim o prosveti, ne mogu a da ne pomenem da je budžetom za 2021. godinu opredeljeno 12 milijardi dinara više nego u prethodnoj godini da bi se obrazovni sistem poboljšao. To jasno govori o prioritetima Vlade.Moram Vlade.Moram da istaknem da mi iz SDPS pozdravljamo povećanje budžeta za obrazovanje, posebno zato što mi u svom delovanju imamo program koji se naziva „Država obrazovanja“, koji afirmiše obrazovni proces kao preduslov napretka i prosperiteta jedne zemlje.Ovom prilikom moram pomenuti povećanje plata u javnom sektoru, prvenstveno u zdravstvu, a naravno i u prosveti koja podnosi ogroman teret situacije izazvane pandemijom.Kada je reč o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, jasno je da je reč o stvaranju preduslova da se 18. decembra isplati jednokratna novčana pomoć od 5.000 dinara našim najstarijim građanima.Ovu pomoć smatram dragocenom, a ne zaboravljam ni onu jednokratnu pomoć u iznosu od 4.000 dinara koju su penzioneri dobili u aprilu. Kada se uzme u obzir i povećanje penzija u januaru po „švajcarskoj formuli“ od 5,9%, jasno se vidi socijalna komponenta budžeta za 2021. godinu, za koju se zalaže i politika SDPS.Zato ćemo mi podržati predloge zakona i odluke o kojima danas raspravljamo. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeća prijavljena je Justina Pupin Košćal. Izvolite. **Justina Pupin Košćal** Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, danas je na dnevnom redu Narodne skupštine nekoliko zakona iz oblasti fiskalne politike Srbije.Ja bih se osvrnula na Predlog zakona o završnom računu Republike Srbije za 2019. godinu, koji tretira sve budžetske prihode i rashode budžeta u toj godini,

sam prvi put narodni poslanik, član poslaničke grupe SPS, želim da govorim i o tom ranijem budžetu sa aspekta poređenja brojki iz 2019. godine, sa planiranim budžetom za 2021. godinu o kojem smo juče diskutovali.U

sa dijasporom i u tom smislu istaknem značaj rada Ministarstva spoljnih poslova, u čijem sastavu je i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.Upoređujući završni račun za 2019. godinu, sa Predlogom budžeta za 2021. godinu, uočila sam da su za narednu 2021. godinu povećana sredstva za Ministarstvo spoljnih poslova i Upravu za dijasporu.To je znak da se iz godine u godinu uočava značaj spoljne politike za spoljnopolitički položaj Srbije i značaj aktivnosti ovog ministarstva u stvaranju bolje slike o Srbiji i jačanju prijateljstva između Srbije i mnogih drugih država.Za

efekte po spoljno politički položaj Srbije ima diplomatija pokazalo se u prethodnom mandatu kada je na čelu ministarstva bio sadašnji predsednik Narodne skupštine, gospodin Ivica Dačić, koji je branio državne i nacionalne interese pred svim međunarodnim organizacijama i ojačao bilateralne odnose sa mnogim državama sveta.Zato je potrebno dalje jačati sve kapacitete naše diplomatije, odnosno jačati budžetsku podršku spoljnoj politici.Dobro je što Vlada ima iskustva iz prethodnog mandata u tome koliko se postiže aktivnom diplomatskom politikom i što će budžetom za 2021. godinu biti povećana sredstva Ministarstva spoljnih poslova za čak 15,9% 15,9% jer svesni smo da diplomatija košta, ali takođe smo svesni da od nje zavisi spoljnopolitički položaj i ugled naše zemlje.Na ulogu diplomatije i drugih oblika međunarodne saradnje u vođenju ukupne državne politike ukazala bih i kao član Poslaničke grupe prijateljstva sa SAD i drugim zemljama kao oblik parlamentarne diplomatije.Koristim priliku da istaknem značaj kontinuiteta spoljne politike i politike Srbije kao zemlje matice prema srpskoj dijaspori koja predstavlja važan potencijal naše države i u ljudskom i u ekonomskom smislu. Zato podržavam nastavak projekata kojima Uprava za dijasporu već duži niz godina povezuje dijasporu sa maticom, a to su programi negovanja srpskog jezika, srpske kulture i tradicije među pripadnicima dijaspore, a posebno među decom u rasejanju koja su tamo rođena.Dobro je što se i za ove namene izdvaja nešto više sredstava. Lično smatram da je veoma značajna i tzv. meka diplomatija, odnosno javna diplomatija, jer svuda u svetu ona daje rezultate.Zaležem se za dalje jačanje i podizanje uloge Sektora za javnu diplomatiju, za podizanje nivoa vidljivosti javne diplomatije koji u međunarodnim odnosima obezbeđuje bolju prohodnost za artikulisanje spoljno-političkih ciljeva i interesa Srbije.Dozvolite mi da ovom prilikom istaknem jedan pozitivan primer iz tzv. meke diplomatiji, čiji sam akter lično bila. Naime, bila sam u prilici da knjigu pod nazivom „Kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući“, a čiji je autor naša cenjena ambasadorka dr Ljiljana Nikšić, uručim američkom ambasadoru Entoni Gotfriju, kako bi je diplomatskom poštom poslao na visoko odredište. To je i učinjeno i knjiga je stigla do predsednika Amerike Donalda Trampa i gospodin Tramp je lično ambasadorki Nikšić poslao zahvalnicu i u toj zahvalnici on pominje Mihajla Pupina, njegove velike zasluge, kao i to da moramo raditi na daljem jačanju savezničkih veza naše dve države. Priznaćemo da je velika čast za Srbiju da jedan naš ambasador dobije zahvalnicu od jednog predsednika Amerike. Za mene kao potomka našeg velikog Mihajla Pupina ovaj čin ima ogroman značaj.Želim kroz ovaj primer da kažem i to da smo svi mi svojevrsni ambasadori naše Srbije i da svako od nas mora da da što veći doprinos afirmaciji srpske kulture, srpskog identiteta i srpske kulturne baštine i doprinese na najbolji mogući način uklapanju Srbije u savremeni svet i to u onoj meri koja podrazumeva poštovanja našeg državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali i poštovanje naše tradicije, a pre svega poštovanje naše pravoslavne vere.U

Orliću.Iskoristiću priliku da pozdravim predstavnike Vlade koji su danas sa nama, uvažene kolege i koleginice i sve građane Srbije.Evo ga trenutak kada je u pitanju rad ovog uvaženog doma verovatno najvažniji trenutak u godini kada su pred nama zakoni i zakon koji u stvari predstavlja sliku upravljanja državom i društvom u celini, kada je pred nama ovih dana Zakon o budžetu, ali i svi drugi prateći zakoni koji prate Zakon o budžetu, pa Zakon o budžetskom sistemu, pa i odluke o Penzijskom fondu, pa i završni račun za prošlu godinu.Kada je u pitanju budžet o kome takođe raspravljamo ovih dana i koji izaziva mnogo interesovanja u javnosti, kao što rekoh, on je slika upravljanja državom i društvom u celini i nije velika razlika u odnosu na plan prihoda i rashoda jednog prosečnog srpskog domaćinstva tj. nema nikakve razlike kada su u pitanju principi planiranja prihoda i rashoda u državi i principi planiranja prihoda i rashoda u jednom prosečnom srpskom domaćinstvu.Naime, kada jednim domaćinstvom upravlja čovek koji je odgovoran, kada upravlja čovek koji je štedljiv, koji planira i koji je radan, onda posle određenog vremena i to domaćinstvo stiče određene prihode koji su veći u odnosu na prethodni period, a nakon toga može ući i u određene rashode koji znače i obnovu tog domaćinstva, ali i pomoć porodici tog domaćina.Ako

i sve ove druge stvari su potpuno obrnute i suprotne onom slučaju kada domaćinstvo vodi neko ko je veoma odgovoran.Imala je Srbija priliku da upozna i jedne i druge, imala je Srbija priliku da upozna i rasipnike i domaćine nažalost i na sreću, a onda kao što bi rekao naš narod - spram svetaca i tropari, spram onih koji upravljaju državom i Zakon o budžetu i Zakon o budžetskom sistemu i odluke i završni računi. Šta hoću da kažem? Kada su Srbijom upravljali rasipnici slobodno mogu reći do 2012. godine, a u Severnoj srpskoj pokrajini mnogo duže, imali ste budžet koji je jedva ispunjavao onu svoju socijalnu komponentu. U pitanju su bile i plate i penzije kao minimum socijalnih davanja, a a o kapitalnim investicijama, o razvojnoj komponenti budžeta ne smem ni da govorim. To je bila posledica takvog i upravljanja.Godine 2014. na čelo našeg zajedničkog domaćinstva, koje se zove Srbija, dolazi današnji predsednik države Aleksandar Vučić, dolazi onaj domaćin koji je racionalan, koji je štedljiv, koji planira i radan je, ali koji mora preduzeti određene teške mere, biće to gorke trave na ljutu ranu, ali te mere fiskalne konsolidacije i reformi će dati određene rezultate, a rezultat je ovaj budžet koji je danas pred nama za 2021. 2021. godinu, Zakon o budžetskom sistemu, završni račun za 2019. godinu.Taj budžet i ti zakoni danas ispunjavaju i socijalnu i razvojnu komponentu, ali u potpunosti socijalnu jer danas kroz Zakon o budžetskom sistemu, kroz odluke koje se tiču PIO fonda imate ozbiljno povećanje i plata i penzija, o procentima govorimo danima, ali ima i razvojnu komponentu – u njemu su svi važni kapitalni projekti i nijedan nije zaustavljen. Vi ste juče iz Vlade reći – gospodo, Srbija se bori na dva fronta i apsolutno se slažem sa tim. Srbija se danas bori i za zdravlje, ali se bori i za nastavak svog razvoja. To pokazuju i projekti. Živimo u vreme kada su očigledno projekti u zdravstvu najvažniji i kao takvi se nalaze u ovom budžetu, ali bijemo bitku i na ovom drugom frontu koji se tiče razvoja Srbije i infrastrukturnih projekata.Ono što je bitno takođe pomenuti je da svi ti infrastrukturni projekti o kojima govorimo imaju i te kako uticaja na investitore i činjenica i činjenica je da od tih infrastrukturnih projekata zavisi odluka investitora da li će doći u neki kraj, da li će doći do povećanja zaposlenosti, a samim tim i do poboljšanja ukupnog standarda ljudi koji negde žive.Međutim, svi ti projekti imaju i određenu političku poruku. Nije li projekat koji je u zamahu izgradnja autoputa od Preljine do Požege, odnosno od Horgoša do Požege u političkom smislu ostvarenje vekovnog sna da napravimo dobru vezu sa Crnom Gorom i spojimo se sa našim narodom koji živi i u Crnoj Gori, ali i sa onim delom narodna koji živi u Republici Srpskoj, pogotovo na jugu Republike Srpske.Ista je situacija kada je u pitanju put, odnosno brza saobraćajnica koja spaja srce Vojvodine Novi Sad sa Loznicom i Podrinjem u Republici Srpskoj.Ozbiljne Srpskoj.Ozbiljne garancije je Vlada dala i čini mi se da je to najveći nivo garancija koji je dat kada je u pitanju izgradnja Hidroelektrane „Buk Bijela“ u Republici Srpskoj.U budžetu se nalaze projekti za rekonstrukciju skoro svih mostova na Drini, i stari most u Ljuboviji, i most u Skelanima, i most na Šepku, i na Karakaju i most Kralja Aleksandra u Zvorniku, koji spaja Zvornik Zvornik u Republici Srpskoj sa ostatkom, odnosno Republikom Srbijom i to je svakako jedna važna i politička poruka, pored onoga što doprinosi razvoju samih tih sredina.Međutim, ako bih imao pravo uopšte na nekakav lični stav i lični utisak, ja moram, pre svega, pred vama predstavnicima Vlade i građanima da izdvojim jedan poseban projekat koji se, evo, nalazi u ovom budžetu, a radi se o aerodromu u Trebinju. Preko tri milijarde je izdvojeno za izgradnju aerodroma u Trebinju. Možda vi gospodo iz Vlade niste ni svesni, a ja vam naravno na tome ne zameram, da je ovo danas istorijski trenutak.Počastvovan sam što ću imati priliku da sa mojim kolegama, pre svega, iz Srpske napredne stranke učestvujem u ovome i glasam danas o ovoj stvari koja je, siguran sam, istorijska. Znate kako, posle više decenija, ovo je, budite sigurni u to, najvažnija vest na jugu Republike Srpske u Hercegovini, a i u dobrom delu severa Crne Gore, naročito okolini Nikšića.

i vama poslanicima što ćete podržati ovo, ali i predsedniku države čija je ovo inicijativa bila.Evo i najradosnije vesti – u ovom budžetu se nalaze novci za izgradnju aerodroma u Trebinju.Iskoristiću ovu priliku i da kao predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu čestitam na izboru i vama uvažena ministarka, ali i da čestitam na izboru novoj Vladi u Podgorici i gospodinu Krivokapiću.Pre tačno 105 godina, negde u decembru mesecu, početkom i polovinom decembra 1915. godine, podsetiću vas samo, čuvena Mojkovačka operacija je ušla u svoju završnu fazu, a kruna te operacije će biti Mojkovačka bitka na Badnji dan i na Božić 1916. godine kada su Srbija i Crna Gora zajedno oslanjajući se jedna na drugu branile se od velikog neprijatelja. Evo posle 105 godina u decembru mesecu Srbija i Crna Gora su opet zajedno na frontu borbe protiv jednog velikog neprijatelja, a zove se Korona virus, ali zajedno su i u borbi za bolji standard svojih građana.S tim u vezi, iskoristiću priliku da kao građanin Srbije, da kao narodni poslanik i da kao predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu apelujem na novu Vladu Podgorice, na njenog premijera, da u najkraćem roku ukine odluku o proterivanju srpskog ambasadora iz Podgorice i damo im priliku, odnosno da iskoriste priliku da to bude jedna od prvih i najvažnijih spoljnopolitičkih odluka koje će Vlada u Podgorici doneti.Time se naravno pridružujem i apelu koji je uputio evropski komesar za proširenje Oliver Verhelji, ali i želji velikog broja građana koji danas žive u Crnoj Gori i siguran sam svih građana Srbije i Republike Srpske.Neka decembar nakon 105 godina opet bude mesec jedinstva Srbije i Crne Gore, neka opet pokaže naše zajedništvo i mogućnost da se zajedno borimo sa izazovima koje ovo vreme stavlja ispred nas. Ako li im pak treba politički uzor kako to da urade, neka to bude predsednik države Srbije i Vlada u Beogradu, koja je povukla odluku o proterivanju gospodina Miloševića, crnogorskog ambasadora u Beogradu.Ja vam se na kraju na svemu ovome zahvaljujem. Dobre stvari se nalaze u budžetu za 2021. godinu i dok stvari stoje tako, budite sigurni, uvažena ministarka, uvaženi predstavnici Vlade da ćete u ovom domu, za ovakve odluke, ali i među građanima Republike Srbije, ali i među građanima našim koji žive šire imati veoma veliku podršku i da ćemo mi poslanici SNS glasati u Danu za glasanje i za budžet i za zakon o budžetskom sistemu i za sve odluke koje prate ove zakone. Hvala. Hvala vama gospodine Vujadinoviću na, kao i uvek, inspirativnom izlaganju i podsećanju na važne istorijske detalje, na koje ste ukazali i vi i koleginica neki minut pre vas.Kad smo kod istorije, pošto je jedna od današnjih tema, koliko vidim, u javnosti pitanje roka i usvajanje budžeta kojim se mi bavimo na ovoj sednici, samo bih podsetio sve one koji su navodno zabrinuti, strašno zabrinuti za ta pitanja, da je budžet stavljen u raspravu u roku koji je predviđen našim Poslovnikom, a to je minimalno 15 dana, pa i za nekoliko dana nakon toga.Dakle, u potpunosti su ispoštovane sve procedure a i pravo narodnih poslanika da se detaljno upoznaju sa sadržajem.Zakonska obaveza nas, kao Narodne skupštine, je da završimo sa usvajanjem budžeta do 15. decembra i to će se izvesno desiti, tako da nema nikakvih razloga za brigu, stručnjaka koji nisu nalazili za shodno da se tim pitanjem bave ni 2004. godine, za koje je budžet usvojen krajem marta 2004, 2007. godine za koje je budžet usvojen tokom ili krajem juna 2007, kao ni u mnogo navrata kada se to činilo u poslednjim minutima ili čak sekundama predviđenog roka za redovno zasedanje Skupštine, dakle, daleko izvan zakonskih rokova.Dakle, daleko izvan zakonskih apsolutno nemamo. Sve funkcioniše kao sat, a obezbedili smo i ove godine, kao i prethodne dvostruko vreme za raspravu o budžetu. Takvu praksu nećete pronaći u godinama za kojima neki očigledno čeznu. Nek ta pitanja ostanu njima za dalje razmišljanje, mi nastavljamo sa spiskom.Reč ima prof. dr Jahja Fehratović.Izvolite. Izvolite. imali prilike da pored ministra finansija, ovde imamo i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Sve ono što smo čuli od ministarke ohrabruje da će naredni period biti izuzetno dinamičniji u pogledu onoga na šta se odnosi rad, saradnja i koordinacija ministarstva prema lokalnim samoupravama.Ono što bi bilo važno, pored svih ovih naznaka,

normalnih rešenja iz Centra za socijalni rad nenamenski potrošila milion i sedamsto hiljada dinara.Naravno, to su stvari koje se tiču zloupotrebe sredstava kada je u pitanju najosetljivija kategorija građana, socijalno ugroženih ljudi. Dodatno se narušava njihovo dostojanstvo.Zatim, vrlo je nelogično da projektna dokumentacija za izgradnju dva mosta preko reke Raške koja nije ni Dunav, ni Sava, gde mostovi nisu nekoliko stotina metara, već 20, 30 metara, košta 110.000 evra. Dakle, to je sve nešto što je jako proverljivo i govorim o dokazima.Zatim, čuli ste da se ovih dana razotkrivaju razne afere. Vrlo je nenormalno da recimo jedan lokalni vrtić naplaćuje iz budžeta grada hranu za decu koja se tamo hrane i koja po visini košta 27 obroka u toku dana da ta deca jedu. Ili, da krečenje jedne tako male ustanove košta 8.000 evra. Ili da se na svaki način ispumpava i ono što dođe od sredstava iz Vlade ili na drugi način i narod se još i narod se još više zloupotrebljava, posebno one osetljive kategorije, deca, roditelji, socijalno ugroženi.Mi smo do sada imali DRI da utvrdi, neke druge institucije, međutim da nikakvih sankcija nema prema počiniocima tih zločina, dapače, i ono što se sada otkriva 2013. godine, novinari su istraživali i dokazivali, međutim, umesto da dobiju podršku institucija oni su dobijali krivične prijave od tajkuna, kriminalaca i zbog sprege lokalnih vlasti sa delovima tužilaštva, sa delovima policije policije i morali su plaćati kazne itd.Ovde je reč o nenormalnim kriminalima i zato bi i ministarstvo i cela Vlada, a posebno zbog odluke da se ova Vlada mora uhvatiti u koštac sa korupcijom, korupcijom, sa kriminalom, mnogo više raditi da se sve to spreči kako bismo na pošten način sve ono što se dobije od sredstava mogli da implementiramo i da građani kao krajnji korisnici svega toga imaju neke benefite. Ne vredi da država i daje, iako treba mnogo više da daje, ako to ništa ne dođe do krajnjih korisnika.Šta imaju građani od Novog Pazara što je neko uzeo novac za izgradnju možda dva mosta. Za taj novac se mogu izgraditi dva mosta, ako je ceo novac potrošen pod znacima navoda samo da se izradi projektna dokumentacija za njihovu izgradnju, pa ćemo u narednih 20 godina još čekati da se izgrade ti mostovi. Pa će doći nova generacija, kao što smo mi generacija koji smo doživeli da u prethodnih 30 godina se ama ništa nije konkretno opipljivo dogodilo što bi bio zamah, što bi bila snaga, što bi digao moral mladim ljudima da izgrađuju svoju budućnost, budućnost svojih porodica upravo na tim mestima, već nečinjenjem svih organa u stvari se ohrabruju kriminalci i oni koji su u korupciji da i dalje ustrajavaju i da se pokazuje mladim generacijama da je to možda put kako oni trebaju da ostvaruju svoju budućnost.Zato je neizmerno važno da se krene, da se ono što se započelo sa hapšenjima kriminalaca, posebno onih koji zloupotrebljavaju budžet građana, nastavi i da se do kraja sve to implementira. Na koncu, i time ću završiti. Želim da pozdravim o povećanju plata, posebno medicinskom sektoru, jer je svaki od nas građana u prethodnom periodu direktno ili indirektno mogao da vidi, da doživi i da se uveri da je taj deo naših ljudi najzaslužniji i da on zapravo zaslužuje mnogo, mnogo veće plate i naravno svaku vrstu zahvalnosti društva u odnosu na ono koje danas uživa. Zato je ova odluka zaista važna i posebno je treba uvažavati i posebno ustrajavati da u buduće se svakog puta medicinskim radnicima još više daje

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Budžet je najvažniji dokument koji je uvek bio pogodno mesto za sukobljavanje različitih političkih stavova. I ma koliko se vodilo računa o svim segmentima društva i o pravilnoj raspodeli novca uvek će biti mesta za kritiku. To je sasvim legitimno. Ali je isto tako legitimno istaći i dati prioritet svim njegovim dobrim stranama, a ovaj budžet ih zaista ima.Kada ima.Kada bi govorila o njemu kao o nekoj osobi pripisala bih mu sledeće osobine: vedar, energičan, optimista, empatičan. Najbolja stvar kapitalnog budžeta u 2021. godine jeste da duplirane sredstava za projekte fizičke izgradnje, odnosno izgradnje fizičke infrastrukture. Rastu ulaganja u sve vidove saobraćajne infrastrukture, puteve, pruge, luke.Kada je u pitanju ta empatična strana, onda se to sigurno odnosi na planirani rast penzija i plata u javnom sektoru, a najviše u zdravstvu. Kao što je u svom obraćanju izneo i moj kolega poslanik profesor Mijatović, preporuka Socijaldemokratske partije Srbije jeste da se sistem zarada postepeno uredi i u vidu platnih razreda i da se završe pregovori sa sindikatima oko vrednovanja radnih mesta, što je bilo nemoguće očekivati da se desi u ovo vreme pandemije.Pozdravljam transparentnost u donošenju završnog računa, kao i planiranje i upravljanje javnim dugom. Dobro koje nam je donela ova nesrećna pandemija jeste upravo svest o važnosti ulaganja u zdravstvo. Jedan deo budžetskih dotacija planiran je za uvećanje plata medicinskom osoblju, dok drugi najveći deo predstavlja dodatna ulaganja u investicije, nabavku materijala i lekova. To je zaista velika i veoma važna stvar, jer bez zdrave nacije nema ni države.Potpuno me raduje činjenica o konačnom buđenju kada je ekologija u pitanju. Lepa vest za Kragujevčane je da će u budućnosti lepše i lakše disati, jer je ovim budžetom predviđena promena kotlova u toplani u Kragujevcu i prelazak sa čvrstog na ekološki prihvatljivo gorivo.Pošto dolazim iz Kragujevca ima potrebu da pohvalim i način na koji je lokalna samouprava grada uradila Nacrt zakona o budžetu. Zbog velikog interesovanja građana i nevladinog sektora jedan od pet prihvaćenih predloga je i taj da novac planiran za proslavu Nove godine, vatromet, bude preusmeren za lečenje bolesne dece. U novom budžetu grada predviđeno za to je pet miliona dinara. Jedna odlična inicijativa i predlog kako treba da rade i druge lokalne samouprave.Socijaldemokratska partija Srbije će uvek pružati podršku u građenju razvijenog institucionalnog sistema, sistema koji će obezbediti fer uslove na tržištu, štiti ugovor, svojinu i eliminisati u najvećoj mogućoj meri korupciju. Hvala. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Reč ima Dijana Radović. Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko Obradović, koleginice i kolege narodni poslanici.U okviru današnje teme i rasprave o Predlogu zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, a s obzirom da Srbija pripada grupi evropskih zemalja sa izraženim regionalnim razlikama, izdvojila bih i istakla značajan deo sredstava u iznosu od 654 miliona dinara koji je Vlada Republike Srbije utrošila u 2019. godini za podršku mera ravnomernog regionalnog razvoja.Nije potrebno dodatno obrazlagati neophodnost i nužnost ravnomernog regionalnog razvoja imajući u vidu i da se našim Ustavom, najvišim pravnim aktom, regionalni razvoj garantuje kao prioritet i potreba.Ono na čemu treba da insistiramo i šta treba da nastavimo jeste da ne postoji jedinstven razvojni model koji bi se mogao primeniti na sve regionalne i lokalne zajednice, odnosno da svaka opština i svaka regionalna zajednica ima posebno specifičnosti, posebne komparativne prednosti i koje mi treba da iskoristimo i na najbolji mogući način da stavimo u funkciju razvoja.Takođe, razvoja.Takođe, ono što je svima zajedničko u svim ovim opštinama i regijama jeste da je najugroženiji razvoj ipak u ruralnim područjima. Zbog toga mi treba dalje da nastavimo da insistiramo da podržavamo žensko preduzetništvo, da podržavamo žene u agro biznisu, ali takođe da znamo da je nepisano pravilo da ukoliko žena napusti seosko domaćinstvo, da se to domaćinstvo i gasi.Ne postoji takođe potreba da ne insistiramo dalje na proizvodnji organske hrane i organskih proizvoda, jer smo imali priliku da vidimo kroz različite potražnje da je potreba potreba za kvalitetnom i veoma zdravom hranom sada posebno aktuelna, naročito je to u onim industrijskim i razvijenim zemljama koje nemaju tu proizvodnu mogućnost da kvalitetnu hranu i proizvode. Zato je razvojna šansa Srbije proizvodnja organske hrane i mi moramo da nastavimo da podstičemo naše poljoprivredne proizvođače da proizvode organske proizvode i organsku hranu.Zbog toga mi je posebno drago što je gospođa Obradović ovde danas sa nama prisutna, jer su principi regionalnog razvoja lokalna samouprava, odnosno decentralizacija i demetropolizacija. Lokalne samouprave su, po pitanju privrednog razvoja, izuzetno važan segment države, a to podrazumeva da građani Republike Srbije od lokalnih samouprava posebno očekuju da sve svoje resurse i kapacitet usmere ka rešavanju njihovih problema, odnosno da sve svoje resurse i kapacitete usmere ka zapošljavanju građana, podizanju nivoa standarda građana, ali takođe i unapređenju sveukupnog kvaliteta života.Zato je bitno da regionalni razvoj koji podstičemo, razvoj koji podstičemo uopšte, posebno odgovara potrebama u lokalnim samoupravama, ali i da odgovori problemima koji su tu prisutni.Nešto na čemu treba da insistiramo i dalje jeste da se ekonomski razvoj ne koncentriše i ne podstiče isključivo u velikim i razvijenim područjima, a to posebno zbog toga zato što je stanovništvo koje imamo u određenim delovima naše teritorije polako usled migracija nestaje i mi zbog toga treba da nastavimo da insistiramo da podstičemo regionalni razvoj u manjim sredinama i u manjim opštinama, zbog toga što u velikim gradovima imamo veliku koncentraciju i stanovnika i privrednih aktivnosti što doprinosi do velikih problema kao što su socijalni, ekonomski, ekološki, komunalni itd.Da Vlada Republike Srbije nastavlja u kontinuitetu da podstiče i da ulaže u regionalni razvoj pokazuju i značajna sredstva koja su opredeljena budžetom Republike Srbije u 2021. godini. Tako imamo priliku da vidimo da je za podršku sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja izdvojen iznos od približno 320 miliona dinara. Tako će Kabinet ministra bez portfelja zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije imati priliku da kroz ova sredstva kvalitetnim projektnim aktivnostima unapredi i podstakne i poljoprivredni, uslužni ili bilo koji drugi sektor devastiranih i nedovoljno razvijenih opština. Odnosno, imaće priliku da sprovede sve one aktivnosti koje će za cilj imati poboljšanje socijalno ekonomske situacije određenih geografskih oblasti.Ono što bih posebno naznačila jeste da je izgradnja infrastrukture od velikog ako ne i presudnog značaja za stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja. Zato bih, s obzirom da dolazim iz Zlatiborskog okruga, posebno pohvalila inicijativu za izgradnju autoputa Beograd – Sarajevo. Ovaj put će koštati nas u narednoj godini 4,5 milijardi dinara, odnosno to je samo deo sredstava koji je predviđen da se za ovu namenu uloži u narednoj godini.Izgradnja ovog autoputa krak Požega – Sarajevo daće privredni impuls Zlatiborskom okrugu. Ovakvi infrastrukturni projekti ne samo da doprinose privrednom razvoju Užica koji je i centar, privredni centar našeg okruga, već i svim ostalim opštinama u Zlatiborskom okrugu od kojih nažalost većina pripada kategoriji nedovoljno razvijenih.Takođe, koncept razvoja treba da objedini i sve one lokalne i regionalne potencijale kojima raspolažu lokalne samouprave i okruzi i zbog toga bih posebno naglasila da su mnogo bitne kapitalne investicije za unapređenje i razvoj turističkih potencijala i resursa, a kojih opet u ovom našem, Zlatiborskom, okrugu ima mnogo . Zlatibor, Tara, Mokra Gora, Kanjon reke Uvac, Zlatar, Pribojska banja. Sve te resurse treba da stavimo u funkciju regionalnog razvoja i da najbolji mogući način sve ove prirodne resurse iskoristimo.Zašto je ovo bitno? Zato što neravnomeran regionalni razvoj ne samo da otežava razvoj države, već i utiče na sve segmente našeg života. Zbog toga je dobro što će Vlada Republike Srbije nastaviti u narednom periodu da podstiče ekonomski razvoj u svim delovima naše zemlje i, takođe, što su budžetom za 2021. godinu predviđena sredstva kojima će se pružiti adekvatna pomoć posebno onim opštinama koje su devastirane i nedovoljno razvijene.Ravnomeran regionalni razvoj jeste osnova razvoja Srbije i Srbija će znatno brže unaprediti svoj privredni rast i razvoj kada postigne pozitivne efekte na nivou cele svoje teritorije. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Radović.Reč ima narodni poslanik Lav – Grigorije Pajkić.Izvolite. Hvala vam, uvaženi gospodine potpredsedniče.Poštovana ministarko Obradović, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani, pre svega moram da kažem da me izuzetno raduje činjenica da ćemo imati priliku ponovo da pomognemo našim penzionerima.Takođe me raduje da, bez obzira, da imamo jednu svetsku pošast, koja je Kovid 19, koja je ugrozila zdravstveno stanje u čitavom svetu, a zatim i ekonomskom, Srbija je uspela ponosno da ostane na nogama, i dalje ima budžet koji je na zavidnom nivou.Dok se naši zdravstveni radnici nalaze na frontu koji je, možda mogu i da kažem, čak nije hiperbola, ali ekvivalentan frontovima naših slavnih predaka koji su imali priliku da se bore za našu državu i dok naša Vlada takođe ima jedan sopstveni front, a taj je upravo front ekonomski i dok predsednik Vučić daje sve od sebe da naša Srbija ostane na nogama, što imamo jednostavno dokaz po podacima koje smo mogli da vidimo, mi možemo da vidimo šta? Šta radi opozicija?Da li ona daje neke konstruktivne kritike kako da se bolje snađemo u ovoj situaciji? Ne.Mi Ne.Mi imamo situaciju da oni smišljaju koje kakve afere, i to kakve afere, one koje targetiraju porodicu predsednika Vučića, izmišljaju koje kakvu pokretnu i nepokretnu imovinu bratu predsednika, Andreja Vučića, prate sina predsednika Vučića, Danila, što je zaista zastrašujuće.Svestan sam, mi živimo u jednom, da kažem, demokratskom društvu i u parlamentarnoj demokratiji. Politički lideri imaju priliku da rade razne stvari da bi stekli kojekakve bodove, ali napadi na porodicu su nešto najniže što postoji. Smatram da je to jednostavno nešto što je svetinja. Na porodicu ne treba da udaramo.Postavio sam sebi pitanje zašto je to tako? Zašto baš porodicu saradnici Dragana Đilasa, Dragan Đilas, naravno, sam kao lider, koje kakvi ljudi koji su na platnom spisku Dragana Đilasa, od Ivana Ivanovića, do Kesića, do medija pod njegovom kontrolom, zašto baš targetiraju porodicu predsednika Vučića?To vam je, dragi moji poslanici, zato što Dragan Đilas polazi od sebe.

Gojka. Mi vidimo da su oni svoju priliku da urade nešto za ove građane, za naše građane, da urade nešto za Srbiju iskoristili za lično bogaćenje.E sad, imajući u vidu da oni polaze od sebe i jednostavno cifra od 619 miliona evra koja stoji iza Dragana Đilasa jednostavno jeste sramotna, ali ja kao narodni poslanik moram da kažem da je to, koliko god bila jedna konkretna cifra, pomalo i apstraktna. To je toliko veliki novac da jedna prosečna osoba, bar kao ja, ne mogu najbolje da razumem koliki je to, zapravo, novac.Zato sam pripremio, a oprostiće mi koleginica Božić, ona je imala isto priliku da pročita jedan broj stanova Gojka Đilasa, ali ja sam odlučio da jednostavno spojim sve to zajedno, da vidimo koliko zapravo Dragan Đilas, njegovi saradnici, njegova familija, zajedno

moji uvaženi poslanici, SNS, naša poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu, nema dovoljno minuta koliko Dragan Đilas ovde ima imovine, tako da ću se truditi da budem što brži, neke ću možda i preskakati, neke lokacije, u cilju da završimo danas.Dakle, danas.Dakle, stan u Siminoj ulici od 91 kvadrat. Još jedan stan u Beogradu, 56 kvadrata. Stan u Dušana Radovića od 48 kvadrata. Stan u Beogradskoj, 91 kvadrat. Stan u Borislava Pekića, 43 kvadrata. Lokal u Požarevačkoj,

od ovih nekretnina. Stan u Kornelija Stankovića, 61 metar kvadratnih. Stan u Svetozara Markovića, 105 kvadrata. Stan u Jevrema Grujića, 160 kvadrata. Naravno, da ne preskočimo i garažna mesta – 12 kvadrata. Još jedan stan na Starom gradu od 82 kvadrata.Imajte na umu da sam u ove stanove uračunao i stanove koji pripadaju raznim firmama Dragana

43.Onda, imamo na Vračaru jedan isto koji znamo da je u vrednosti od 140.000 evra, ne piše kvadratura.E sad, imamo i van Beograda, tako da nije stao samo na Beogradu. Imamo u Majdanpeku jedan od 48, još jedan u Majdanpeku 50, jedan u Boru od 41.Zatim u Negotinu, izraziću

drugi stan, treći stan i da ja sada ne idem dalje, ali valja i da se pomene, tu imamo nekoliko firmi koje su još u njegovom vlasništvu, koje su vredne milione evra. Dva BMV, i još dva automobila, ne piše tačno koja.

redu?Vidite, ova lista, kao što sam rekao je sramotna lista, i ovo je lista čoveka koji živi od Srbije, od građana Srbije. Ovi stanovi nisu njegovi, ovi milioni, ti stanovi pripadaju građanima Srbije, to su novci građana Srbije. To je lista čoveka koji živi od politike.Vidite, politike.Vidite, tu je razlika između predsednika Vučića i Dragana Đilasa. Dragan Đilas, je sve vreme svoje posvetio na lično bogaćenje, a predsednik Vučić je svoje vreme posvetio da živi za Srbiju, da živi za nova radna mesta, za investicije. Tako izgleda političar koji živi za svoj narod. To je ključna razlika.Za kraj, ako ste ikad imali priliku da se pitate kako Dragan Đilas može da spava posle svega što je uradio,

Hvala, gospodine Pajkiću, i čestitke na vašem prvom izlaganju u Narodnoj skupštini.Koleginici takođe čestitke, i vi ste danas govorili prvi put.Sledeća prijavljena je Snežana Paunović.Izvolite. Izvolite. pre svega mi je drago da imamo tu šansu, potpredsedniče, na tome vam zavidim, možete da čestitate mladim kolegama koji govore prvi put, a govore kvalitetno, što znači da smo posao iza nas uradili dobro, a da je pred nama vreme koje će biti još bolje. Čestitke i od mene u tom smislu za sve vas koji ste hrabri da u ime svoje generacije kažete ono što mislite u parlamentu Srbije, jer je to važno čuti, jer vama pripada ovo sutra u koje svi verujemo da će biti bolje.Danas bolje.Danas na dnevnom redu set fiskalnih zakona, među kojima je i završni račun budžeta Republike Srbije za 2019. godinu. Lepa praksa.Završni praksa.Završni račun, zapravo zarad javnosti Srbije, naglasiti su fakti o planiranim izvršenim rashodima budžeta za određenu godinu, i on govori o tome koliko smo realno planirali budžetska sredstva za ove budžetske korisnike i u kom obimu su ta sredstva realizovana, odnosno koliko smo efikasno namenski koristili sredstva budžeta.Završni račun za 2019. godinu je još jedan od dobro planiranih budžeta i to u godini u kojoj je Srbija postigla, rekla bih, odlične razvojne rezultate. Napomenuću da je ukupan javni dug 31. decembra 2019. godine, iznosio 52%, što je odličan rezultat, naročito ako bismo se vratili unazad, ja to neću raditi, neka godine iza nas nas ostanu tamo gde jesu.Mene, kao član odbora za privredu, naročito interesuje realizacija privrednog budžeta. U tom smislu prema budžetu za 2019. godinu, za Ministarstvo privrede bilo je planirano preko 32 milijarde dinara, izvršeno je 23,5 milijardi. Žao mi je što ministar finansija nije tu, moja uvažena koleginica Marija u tom trenutku nije bila ministar, nego je bila naša koleginica, ali bih zaista želela da dobijem odgovor na pitanje šta je to u 2019. godini, ostalo nerealizovano iz sektora Ministarstva privrede. Ne sumnjam da postoje opravdani razlozi da nije došlo do 100% realizacije, ali, zarad javnosti je i to važno i čuti i reći.Ovoga reći.Ovoga puta bih ipak svoju diskusiju o završnom računu za 2019. godinu, povezala i sa diskusijom o Predlogu budžeta za narednu godinu. Napominjući još jednom da mi je drago da se uspostavlja praksa da završne račune za prethodnu godinu razmatramo redovno i to uz predloge budžeta za narednu godinu. To znači da sve radimo planski, a ne stihijski i da su kritike ka parlamentu samo zlonamerne, možda malo lične, ali to sad nema mnogo veze sa onim što mi radimo.Budžet radimo.Budžet za 2021. godinu, po mom mišljenju planiran je na realnim osnovama uz balansiranje razvoja i javnog duga države. Budžetom se, ali to smo već čuli, postižu dva suštinska, odnosno dva strateška cilja. Prvi je rast investicija, posebno onih od kapitalnog interesa za Republiku Srbiju, a drugi je rast plata i penzija, čime se stimuliše tražnja, a time i javna potrošnja kao stimulator, pre svega dalje proizvodnje i ukupnog razvoja.Šta su strateški ciljevi budžeta govorio je predsednik poslaničke grupe, moj uvaženi kolega, Đorđe Milićević, ja se neću ponavljati, ja ću se baviti delom budžeta koji se odnosi na privredu, odnosno na razvojnu politiku, koja u stvari i predstavlja zdravu komponentu razvoja i omogućava realizaciju zacrtanog privrednog rasta od 6% kako nam to kaže planirani budžet za 2021. odnosu na budžet za 2020. godinu, sektor u ekonomske u razvojne politike je namenjeno manje sredstava i to za 147,6 milijardi, zbog mera za ublažavanje posledica pandemije kovid, što znači da se na razdelu Ministarstva privrede nisu za 2021. godinu našla planirane mere za ublažavanje kovida i to je po meni dobar signal, nadam se da će čovečanstvo izaći iz ove krize u kojoj se trenutno nalazi.Međutim, mere po osnovu kovida jesu planirane na razdelu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i možda kada je Srbija u pitanju jednog ministarstva, odnosno delatnosti koja je pretrpela najveći udar i najveću štetu od pandemije korona virusom u iznosu od 1,4 milijarde, očigledno se smatralo da sektoru turizma treba pomoć u tom smislu i u narednoj godini.Kod Kancelarije za javna ulaganja veliko je smanjenje iznosa namenjenog sanaciji posledica od elementarnih nepogoda i pretpostavljam da i to ima svoj opravdani razlog. najveće povećanje kod privrede se odnosi na osnivački ulog Republike Srbije u privrednim društvima u kojima će država povećati svoje udele, kao i za mere fiskalizacije, odnosno obezbeđivanja subvencija za nabavku fiskalnih kasa. Ova subvencija se planira u iznosu od tri milijarde dinara.Jasno je da će dinamika investisticione aktivnosti u 2021. godini zavisiti od daljih povećanja proizvodnih kapaciteta privrede, odnosno, od svih privrednih investicija, a pre svega, nastavkom realizacije započetih infrastrukturnih projekta za koje se u 2021. godini, procenjuje učešće u BDP u čak 5,5%.O investicijama neću govoriti dalje i ne bi imalo smisla posle Milutina Mrkonjića koji je juče govorio u ime poslaničke grupe SPS, suludo bi bilo da i pokušam da nešto kažem.Kada su u pitanju pojedine namene privrednog budžeta za 2021. godinu, istakla bih nekoliko stvari. To je da su povećana sredstva za podsticaj konkurentnosti privrede za čak 58,4%. Ovo bi trebalo i hoće unaprediti domaću proizvodnju i učiniti je konkurentnom kako na domaćem, tako i na regionalnom i međunarodnom tržištu i to je važno.Za privlačenje investicija planira se u narednoj godini čak 114,6% više sredstava i ova sredstva će biti namenjena predlaganju i sprovođenju mera, podsticanju investicija, povezivanju privrednih društava sa strateškim investitorima i radu slobodnih zona.Ovde zona.Ovde je najveći deo sredstava namenjen subvencijama za ulaganja od posebnog značaja za direktna ulaganja, kao i za ulaganja u proizvodnju audio-vizuelnih delova. Ovaj projekat će sprovoditi Ministarstvo privrede i Uprava za slobodne zone, zato je važno naglasiti i to.Odvojena su sredstva za podsticaj regionalnog razvoja. Na ovom razdelu je 4,5 milijardi dinara, što treba da bude državna podrška ujednačavanju razvoja i smanjenju regionalnih razlika u Republici. Ja sam slušala ministarku Obradović, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, jako važan resor. Lepo ste rekli i ja ne sumnjam ni jednog trena da ćete stići do svake opštine u Srbiji i da ćete prepoznati sve, to sam rekla ja, obavezujući vas pri tom. Šalim se, naravno. Ali, poznavajući radoholika u vama, ja znam da ćete uraditi više od mogućeg da stignete do svakog problema koji se, nažalost, uvek javlja kada su u pitanju lokalne samouprave, jer, prosto, Srbija je takav teren, svaka je opština, da ne kažem svako selo,

zaduženog za razvoj, gospodina Tončeva, i ja verujem da ćete tu imati kvalitetnu saradnju.Najbitnije kada je privreda u pitanju je da se završi proces privatizacije i da se sva ta preduzeća, gde god je to moguće, stave u funkciju razvoja, da se reše pitanja zaposlenih u ovim preduzećima. Prema nekim podacima koje imamo, Ministarstva privrede, na privatizaciju čega više od 70 preduzeća u ovom trenutku. Međutim, važno je istaći da privredni razvoj podrazumeva i društvenu odgovornost privatizovanih i novonastalih preduzeća i kompanija koje treba da ispunjavaju svoje zakonske obaveze, dakle, da posluju u regularnoj zoni i da prema radnicima ispunjavaju svoje obaveze. Naravno, tu su i nadležni državni organi koji treba o tome da brinu i ovo je sada blago nadovezivanje na ono što je moj mladi kolega rekao pre mene. Dakle, ako svi budemo radili svoj posao, sigurna sam da ćemo imati manje problema.Teška vremena, ali država Srbija u ovom trenutku podstiče i subvencioniše privatne kompanije i preduzeća, što je takođe dobar iskorak, sve u cilju da se osnaži realan sektor, jer je to zapravo motor razvoja i to je ono što se u praksi zove realna ekonomija.Svakako moramo više podsticati domaće preduzetnike, domaća preduzeća, obezbediti im ako treba i subvencije i povoljne kredite. Mi moramo domaću proizvodnju prilagoditi standardima Evrope, to jeste pravi razvojni put Srbije. To hoće u dobroj meri zaustaviti i odlazak mladih i stručnih kadrova, to hoće pomoći da nam se deca rađaju u Srbiji, jer, nažalost, ne možemo govoriti o budžetu a da se ne osvrnemo i na problem bele kuge i visokog mortaliteta i jednog zadatka koji je ova Vlada, koja za mene praktično ima kontinuitet, sa dobrim pojačanjem u ovom mandatu, imala kao strategiju i u prošlom mandatu i sigurna sam da će nastaviti u istom smeru.Ono što želim još da kažem, i sa tim ću završiti, jeste socijalni aspekt ovog budžeta. U tom smislu smo juče imali i neke diskusije koje su možda bile neadekvatne, da ne upotrebim neki drugi termin jer prosto ne volim da to radim, pa smo to probali da merimo i da imputiramo Vladi Srbije da je ona nekako regionalno pristupila ovom budžetu, pa negde ima manje, negde ima više, ali ja ne stičem takav utisak.Ja stičem utisak da je Vlada Srbije, Ministarstvo finansija pre svega, prepoznalo prioritete i da se odnosilo u skladu sa tim i planiralo budžet u skladu sa tim. Za apsolutnu je pohvalu i ja ću ponovo biti lokal patriota i nemojte mi na tome zameriti, što su izdvojena sredstva za Kancelariju za KiM u iznosu

ali ja govorim o kategoriji od 2,7 milijardi za unapređenje kvaliteta života. U tom delu se nismo razumeli. To je jako važno, imati svest o tome da moramo da pomognemo da se popravi kvalitet života naših ljudi koji žive u nehumanim uslovima. Nije odgovorno, više je od toga. I to demantuje svaki pokušaj da se ovoj Vladi imputira neodgovornost ili nekakav selektivni pristup u odnosu na bilo koji deo teritorije Srbije.Marija Srbije.Marija bi od mene u svakom trenutku očekivala da ja govorim i o rodnom budžetiranju, ali su juče govorili. Ja se sećam onog perioda kada smo imale saradnju na temu da pre svega podignemo svest o tome koliko je teško biti žena u politici. Na tom putu nije bilo lako, ali nismo bile same, imale smo punu podršku i to nas je dovelo do toga da jedan mojih dragih prijateljica kojima sam pomagala amaterski čak u onom prošlom mandatu, jer ste vi već bile iskusne, danas sedi u Vladi. To obećava i to sam rekla i kada smo birali Vladu.Ja ću u raspravi u pojedinostima svakako još govoriti o budžetu.Kada

time ću se baviti kao narodni poslanik u smislu da ostavljam sebi prostor da možda probam i da u par rečenica korigujem neke zakone za koje mislim da je došlo vreme da budu korigovani. Hvala vam najlepše. Hvala vama, gospođo Paunović.Inače, potpuno ste u pravu, zaista je veliko zadovoljstvo biti u prilici da se čestita na prvim izlaganjima mladim narodnim poslanicima, posebno kada su to izlaganja poput onog koji je imala gospođa Pupin Košćal ili gospodin Pajkić. Ali, verujte da je takođe zadovoljstvo imati priliku da se saslušaju poznati narodni poslanici, kao što ste vi ili prof. dr Vladimir Marinković, koji sada ima

poslanicima, onima koji su prvi put u sali i svi su onako puni sumnji kako će oni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku, a to je da budete glas birača, dakle, onih koji su zaokružili da vi uđete u ovu skupštinsku salu i čini se da ove prve reakcije na vaše aktivnosti su pozitivne iz svih stranaka. Dakle, evo i koleginica se pridružila, ali ono što pratim, a pratim detaljno kako javnost i mediji reaguju, jasno je da vi odlično radite svoj posao, a sve ono što sada udara na vaš mladi politički autoritet samo treba da vam potvrdi da odlično radite svoj posao i da ne treba da odustajete odustajete od toga i da su ovo neke skupe teške prve lekcije, ali što su bolnije, bićete kasnije ozbiljniji igrači u politici i u svojim strankama.U svakom slučaju, izvinite na ovom žargonskom obraćanju, ali to mi se učinilo u ovom trenutku najslikovitije.Da se vratimo na dnevni red. Ja sam pažljivo slušala sve poslanike koji su govorili i sada ću dati nekoliko odgovora onako grupno i hoću da vas podsetim da će ministar Siniša Mali biti ovde od 15.00 časova. Kao što sam rekla, ja sam ovde samo njegova zamena, verovatno slabo adekvatna, ali važno je da članovi Vlade slušaju u ovom trenutku šta su vaša razmišljanja, šta su zamerke građana.U ovom trenutku se predsednik države sa ministrima Vlade Srbije i direktorima javnih preduzeća nalazi na sastanku u Palati Srbija gde razgovaraju o strateškim projektima iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Dakle, ministar Mali biće sa vama ponovo od 15.00 časova.Ja ću se truditi u meri u kojoj je to moguće da odgovorim na vaša pitanja, što vas ne sprečava da ponovite pitanje i zatražite detaljniju informaciju ne samo od ministra Malog, nego i ostalih ministara iz čijih oblasti ste tražili odgovore.Koleginica Samira Ćosović u ovoj diskusiji je ukazala na nepravilnosti koje se spominju u Izveštaju DRI. Zakonski rok za otklanjanje tih nepravilnosti koje su utvrđene u Izveštaju DRI je 90 dana.Nepravilnosti se uglavnom odnose na knjigovodstveno evidentiranje i zaista sam sada tražila informacije iz Ministarstva finansija. Timovi Ministarstva finansija rade na otklanjanju tih nepravilnosti i istih zaista neće biti u završnom računu za 2020. godinu.Takođe, uspostavljeni su i relevantni kontrolni mehanizmi za sprečavanje nastanka i drugih nepravilnosti, ali je izuzetno važno da vi neprestano tako pažljivo pratite i ukazujete na propuste, jer sve ono što ovde vi progovorite, a mi odgovorimo ispred Vlade Srbije je zapravo jedna vrsta kontrolnog da pokažemo da građani Srbije nisu odvojeni od zakonodavne i kontrolne vlasti u Skupštini i nas kao izvršne vlasti.Imali ste još nekoliko pitanja i za ministra prosvete, ali mislim da će se on pojaviti tokom ove rasprave i da je zgodno da ministar Ružić vama odgovori oko kontrole zapošljavanja u prosveti. To je vrlo važno pitanje, posebno u ovom trenutku kada prosveta i svi zaposleni u tom sektoru posebno nose teret na svojim leđima, profesionalni teret, da svim mladim ljudima koji se nalaze u našim obrazovnim institucijama, koliko toliko, pomognemo i da zaista ovaj obrazovni proces privedemo kraju u maksimalnom procentu. Jako je teško u ovim uslovima onlajn nastave i studiranja i srednjoškolskog i osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja da možemo da napravimo maksimalan efekat. Zato je jako težak zadatak i podrška pored zdravstvenih radnika koji su apsolutni heroji našeg doba, podrška prosvetarima.Kolega Zukorlić je govorio situaciji u Sandžaku. Tu zaista po više osnova imao nekoliko problema i tešku kompleksnu situaciju i kada opisujemo stanje u Sandžaku moramo biti maksimalno precizni.Vrlo je opasno kada kažete da nije bilo investicija u Sandžaku. To nije tačno. To znaju i ljudi koji tamo žive, znaju i ljudi koji su dobili nova radna mesta u različitim pogonima. To jesu manji pogoni i to jesu manje investicije. To su pogoni do 50 radnih mesta, ali složićete se da i jedno radno mesto je nešto što je veoma značajno, da ne pričamo da jedno radno mesto, posebno kada su žene u pitanju, ako je tekstilna industrija, da to značajno potpomaže kućni budžet.Da li treba još da se ulaže? Svakako da treba. I uopšte pitanja Sandžaka po više oblasti, ne samo ekonomski, nego i politički, je oblast kojoj ćemo morati vrlo detaljno da se posvetimo i o tome detaljno da razmišljamo, što ne znači da nismo činili do sada. Gospodin Zukorlić i njegov politički aktivizam i, naravno, stranka kojoj on pripada i sve ono što je činio ranije, pokazuju zaista dobru volju da, iako možda pripadamo različitim političkim organizacijama koje negde imaju i različite političke ciljeve da se svi negde na kraju slijemo ka istoj tački, da ljudi koji žive u Republici Srbiji na teritoriji Republike Srbije žive dobro, žive bolje sa višim životnim standardom, i to je ono što mogu da priznam gospodinu Zukorliću. Uvek je tražio više investicija, više puteva, bolji životni standard za ljude koji žive zaista na teritoriji Sandžaka gde ne možemo da se pohvalimo putnom infrastrukturom, a to je ono što je važno za svakodnevni život. Na tome se radi ozbiljno, to i gospodin Zukorlić zna, ali je važno da je on ozbiljan partner i konstruktivni kritičar i takav partner nam je potreban da bude naš korektiv. Tako doživljavam kritike sa vaše strane i naravno da imate prostora da budete još oštriji u tome. Zbog toga i jeste u parlamentu zato što su građani prepoznali da vi jeste njihov glas i da se glasnije čuju njihove želje i namere iz tog dela Srbije.Pričali ste o borbi protiv korupcije, odnosno o primerima, i vaš kolega Jahja Fehratović, takođe, o slučajevima hapšenja, o različitim aferama. Ja ako sada kažem kao član Vlade da je to nedopustivo, građani će reći čuli smo mnogo puta, ali treba da neprestano pričamo o tome, treba da pričamo o novim aferama koje su otkrivene, treba da uterujemo strah u kosti onima koji planiraju da nastavljaju sa korupcijom, sa zloupotrebom službenog položaja, sa svim mogućim vrstama zloupotrebe političke moći koju ljudi imaju, posebno u malim sredinama, jer misle da Beograd, da centrala u Beogradu, žargonski rečeno, neće čuti šta se radi u našem malom mestu, pa su tako ljudi u Prijepolju, u Arilju mislili da su dovoljno daleko od Beograda, dovoljno daleko od onih koji kontrolišu i nadziru kako se troši državni novac, novac iz državnog budžeta, odnosno iz lokalne samouprave.To je odgovor za nekoliko poslanika koji su postavili pitanje – da li kontrolišete gde završava novac i da li je korišćen za namenu koji ste vi davali iz republičkog budžeta? Mogu u ovom trenutku da garantujem za sebe, a znam i šta je politika Vlade Republike Srbije, znam koliko rade ozbiljno poslanici u skupštinskim odborima koji imaju kontrolnu ulogu i nadzornu ulogu kako se troši novac.Tu ću se nadovezati na izlaganje Snežane Paunović koja je pitala zašto nemamo izvršenje za Ministarstvo privrede i o tome možemo da razgovaramo. Ja ću vam reći ono što je činjenica. Tri milijarde dinara nije potrošeno. Budžet je bio 20,1 milijardu dinara, realizovano, odnosno izvršeno 16,4. Dakle, tri milijarde dinara nisu potrošene, a odnose se na ugovore sa investitorima u vezi podsticaja za zapošljavanje. Ugovori su zaključeni, ali nije plaćeno. Dakle, nije povučen novac.Moj odgovor jeste kompleksan, ali jasno vam je šta stoji iza toga i da je i ovo jedna lekcija za narednu godinu, kako treba da se ponašamo i planiramo. U svakom slučaju je dobro što novac nije bespovratno negde otišao na taj način.Spomenuli ste rodno budžetiranje. To je ovako jedan pohvalni projekat Ženske parlamentarne mreže. Nisam sigurna da li je u ovom sazivu formirana Ženska parlamentarna mreža. Jeste, propustila sam tu informaciju. Čestitam vam na Čestitam vam na tome.Koleginice, budite hrabre, niko neće rado da sarađuje sa Ženskom parlamentarnom mrežom, jer kada se budete uhvatile čvrsto nekog projekta kao što smo mi tražile rodno budžetiranje, kada budete tražile izmene Krivičnog zakona da se ukine zastarevanje krivičnog dela – seksualno zlostavljanje maloletnika… To su bile krupne stvari koje smo napravile i još mnogo toga. Neće baš svi sarađivati sa vama, jer će misliti da ste vi dekoracija i da ćete odustati od svojih projekata kada budete udarile u zid. Nastavite dalje,

te mlade i nove u politici, se sada nalaze u ovoj sali.Toliko za sada, a pratićemo i dalje. Siniša Mali je ovde od 15.00 časova, pa možete još detaljnije da razgovarate o budžetu. Hvala.

Zahvaljujem se ministarki Obradović, što je odgovorila na moju diskusiju, jer je zapravo to način na koji treba ovde da se vodi polemika i celokupna rasprava, jer uloga predstavnika Vlade u Narodnoj skupštini jeste da daje odgovore. Najgora stvar, što se ponekad desi, jeste ignorisanja postavljenog pitanja, pitanja, što zapravo ne znači da se po svemu moramo složiti. Jako mi je drago da ste komentarisali moju diskusiju. Mi smo upravo bili politički faktor koji nije propustio jedan metar ako se asfaltirao na tom prostoru, mi smo to primetili i pohvalili.Sa druge strane, jako mi je drago da ste prepoznali ono što zapravo jeste način našeg diskutovanja ovde, da se radi o krajnje objektivnom pristupu. Dakle, mi želimo da ukažemo na sve što je dobro uz pohvalu i na sve što ne valja da zajednički ispravljamo. Jako mi je drago da se to prepoznaje.No, kada je u pitanju ono prvo, vezano za moju kritiku na investicije, vrlo sam bio precizan u izrazu. Dakle, kazao sam nije došla ili dovedena, ne dolaze same investicije, strane investicije se dovode. O tome sam govorio. Nisam kazao da nije otvoreno ni jedno radno mesto. Otvarano je, bilo je. Dakle, da nije bilo toga, mi ne bi opstali.Ali, ja sam jasno ukazao na ne dovođenje stranih investicija, jer mi je nelogično i nije prvi put da postavljam to pitanje, preko 650 investicija investicija imamo samo iz Turske. Da li je slučajno i da li neko može da mi odgovori da Turci nisu hteli da investiraju u Sandžaku? Koja mi je logika? Dakle, ili ih je neko terao ili ih neko nije animirao. Ne želim ja ovde nikog pojedinačno i kažem nije mi do politikanstva, ali to su pitanja, kao što sme srce boli, ona inicijativa privatna koja je bila u Novom Pazaru znate da je to bila sila džinsa, sila konfekcije, kako je to ugašeno? Znamo, kroz kriminal i korupciju. Ja samo hoću da mi ovde budemo nadpolitički partneri u ovim stvarima i da tamo ako imamo požar da ga zajedno gasimo.Konkretno za ove korupcije, ne radi se ovde, govori se o tome. Mi od predstavnika Vlade očekujemo kad kažemo – ukradeno preko 60 miliona, da kažemo istražićemo i da se istražuje, drugo ništa. Inače, niste u prilici ovda da nam date precizne odgovore, to nam je jasno. Hvala vam. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodna poslanica Snežana Paunović. Vrlo kratko, manje više, replika, zahvaljujem se ministarki Obradović. Moja tendencija je i bila da čujemo ono što ste rekli, ne radi mene, nego radi javnosti i radi svih onih spočitavanja.Pa na koncu, imali smo izveštaj Fiskalnog saveta koji je kritikovan i kako bih vam rekla, mogao je da bude demantovan u svakom trenutku i mogla sam time da se bavim, ali bez ambicije da zamaram i vas i sebe i srpsku javnost, zato sam postavila pitanje za koje sam znala da imate odgovor, uprkos činjenici da ministar finansija trenutno nije tu, jer je važno da srpska javnost čuje da čak i ono što nije doživelo svoju realizaciju, nije zatureno, nije izgubljeno, nije na bilo koji način koji je neadekvatan potrošeno, nego je prosto u nekom trenutku procenjeno da je tako bolje.To su neki odgovori koje mi razumemo, propustimo ponekad da ih kažemo na glas, a onda se iz jedne takve, potpuno racionalnog takvog pristupa, napravi cela neka plejada priča od kojih se jedva branimo, zato što je dokonost najopasnija, a dokonost je sve prisutnija u jednom delu kritičara i onda se iz nekih naših neizgovorenih reči prosto naprave priče od kojih se kao sistem teško branimo.Ovde kada govorim zaista ne pravim nikakvu ideološku razliku. U tom smislu, podržavam i potpredsednika, postoje pitanja koja su nad svim pitanjima, budžet je jedno od tih. Budžet definiše kako ćemo svi živeti, bez razlike kojoj političkoj opciji pripadamo, koje smo veroispovesti, iz kog smo dela Srbije. Ja ne mislim da to ima bilo kakve veze sa planiranjem i realizacijom budžeta i kvalitetom života svih nas zajedno.Hvala vam još jednom na odgovoru i hvala na podršci za Žensku parlamentarnu mrežu. Sandra Božić je koordinator nakon konstituisanja i ja sam sigurna da će ova mlada energija

Hvala, potpredsedniče.Gospodine Orliću, uvažena gospođo ministar, gospođo Obradović, dame i gospodo narodni poslanici, ja neću govoriti o statističkim podacima puno, moje kolege i prethodni govornici su dovoljno govorili o tome kakav je budžet za 2021. godinu, šta nas očekuje.Nadamo se ukoliko se zajedno sa našim partnerima iz Evrope, regiona, iz celog sveta izborimo sa ovom pandemijom, dakle, očekuje nas jedan ozbiljan privredni rast, očekuje nas dalji ekonomski razvoj na konto onoga što je predsednik Republike Srbije, gospodin Vučić i Vlada Republike Srbije, što su uspeli da urade po pitanju suočavanja sa ovim izazovom.Ono što jeste najveći rezultat tokom ove kalendarske godine, a to je očuvanje zdravstvenog i privrednog sistema i očuvanje života naših ljudi i očuvanje gotovo svih prirodnih i svih drugih resursa koji će nam pomoći da naš rast bude mnogo veći u narednim godinama.Naravno, moram da pohvalim to da su mere i subvencije koje će biti date, koje su date privredi i posebno privatnom sektoru, bile jako dobre, da se i te kako vodilo računa o tome da oni koji su najpogođeniji ovom krizom da oni budu potpomognuti i da budu pripremljeni, naravno, za narednu narednu godinu i da kažem da je vest o emitovanju državnih obveznica naše zemlje po kamatnoj stopi od 2,5% odjeknula jako pozitivno u svetu.To govori u u prilog tome i činjenica da su samo u nekoliko sati obveznice otkupljene od najvećih svetskih privatnih investicionih fondova i to govori jasno o tome koliko je naša zemlja stabilna i koliko svetski investitori imaju poverenja u politički sistem, koliko imaju poverenja u našu zemlju i sve ono što smo ostvarili na čelu sa predsednikom Vučićem prethodnih nekoliko godina ima veze, naravno, sa našim političkim napredovanjima, posebno sa ekonomskim reformama.Ali da statistiku prepustim profesoru Miladinu Kovačeviću i naučnim institutima, želim da kažem da je ovo ekonomsko osnaživanje naše zemlje jako važno zbog svega onoga što nas očekuje u geo-političkom domenu i izazovima koje ćemo imati na međunarodnom planu u narednom periodu i u narednim godinama.Ne mogu da ne govorim i o tome da se i globalna geo-politička situacija menja. Mislim da ovaj naš parlament i naša većina u Skupštini, Vlada Republike Srbije treba da budu jak stub i jak oslonac predsedniku Vučiću i njegovim nastojanjima da očuva prijateljstva koje je stvorio sa najvećim svetskim igračima i partnerima, da pronađemo naravno nove saveznike, da određene globalne okolnosti i dešavanja na globalnom geo-političkom nivou i geo-političkoj oblasti nas ne obeshrabre da nastavimo dalje, da nastavimo da se borimo za naše nacionalne interese, da se borimo za našu Srbiju. Naravno, preduslov svega toga je ekonomski razvoj i ekonomsko napredovanje.Pomenuću mojim uvaženim kolegama i građanima Republike Srbije nešto što se dogodilo juče u Američkom kongresu, to je bilo slušanje koje je organizovao američki kongresmen i predsednik spoljno-političkog Odbora Američkog kongresa, Eliot Engel, na kojem su učestvovali i analitičari, odnosno ljudi koji vode određene „tink tank“ organizacije u Vašingtonu, kao što su Daniel Server, Januš Bugajski i bivši državni sekretar SAD, Medlin Olbrajt. Želim da kažem da koliko god su ti ljudi na zalasku svoje karijere, koliko god je sramno ono što smo juče čuli, koliko god je to ličilo, izgledalo na to da oni u stvari odrađuju svoj poslednji honorar i ono što su im platili i investirali, uložili u njih, kosovski Albanci, mi moramo da pristupimo i ovim porukama koje su oni direktno uputili novoj administraciji, odnosno kako se to kaže, izabranom predsedniku Bajdenu i njegovoj administraciji, kao neka vrsta smernica kada su u pitanju budući odnosi sa Balkanom.Želim da kažem da svi ti glasovi koji se javljaju, koliko god mi postigli rezultate u prethodnom periodu, koliko god diplomatska pobeda predsednika Vučića kada je potpisao Vašingtonski sporazum, je dala vetar u leđa Srbiji, dala vetar u leđa našoj politici i našoj ekonomiji, moramo da budemo oprezni i moramo da reagujemo na ove stvari, ali i da poručimo našim građanima da da ugled predsednika Republike, gospodina Vučića je takav da neće ni jedan Daniel Server, niti Eliot Engel, niti Medlin Olbrajt uspeti da ga poremeti, ni u Americi, ni u Ruskoj Federaciji, ni u Kini, ni u EU, nigde na svetu.Koliko god predsednik Vučić, zahvaljujući svojoj mudroj politici, svojoj viziji spoljno-političkog pozicioniranja Srbiji napravio dobre odnose sa republikanskom administracijom i administracijom predsednika Trampa, želim da kažem da on ima korektne i odlične odnose i sa izabranim predsednikom Džoom Bajdenom, i sa ljudima koji čine njegovu administraciju, da ćemo se zajedno sa njim, podržavajući ga, boriti da se nastavi dalje sa realizacijom Vašingtonskog sporazuma, da se nastavi dalje sa projektima koje je najavila američka DFC, koja kako je to ministar Mali napomenuo pre nekoliko dana, ima plan da investira u Srbiju 1,1 milijarde dolara.To će biti novac i to će biti sredstva, gospodine Zukorliću, verovatno da se investira i u vaš grad i u ceo region gde vi živite. Tako da samo politika koja se oslanja na ekonomiju i na ekonomsku saradnju, a ambasador američki je tu izjavio pre nekoliko dana da se u tom domenu neće menjati, je ono što ćemo podržavati svom snagom i gde ćemo podržavati našeg predsednika u svakom u svakom slučaju u borbi za bolje pozicioniranje i za bolju poziciju naše zemlje, kako u Americi tako i u celom svetu.Moram da budem iskren i otvoren i da kažem da ta naša spoljno-politička pozicija koja je takva da se sada Srbija tretira kao pouzdan partner raznih, najmoćnijih svetskih sila igrača jeste zasluga Aleksandra Vučića, jeste zasluga čoveka koji je napravio odlične lične odnose i sa predsednikom Šijem i sa predsednikom Ruske Federacije Putinom, ali i sa predsednikom Trampom, Majkl Pompeom, Robertom Obrajanom, Rikom Grenelom i to je na kraju 4. septembra ove godine rezultiralo time da se naša delegacija vrati u Srbiju sa Vašingtonskim sporazumom, sa novcem koji će doći od strane američke vlade i američke države ovde u našu zemlju, investiranja njihovih kompanija sa sporazumom gde smo sačuvali jezero Gazivode, gde smo sačuvali vitalne nacionalne interese, imajući u vidu da je pozicija američka u domenu dijaloga između Beograda i Prištine a nadam se i da će ostati takva i imam poverenja u našeg predsednika da će se svakodnevno boriti za to, da do dugoročnog rešenja može samo da se dođe uz to da se poštuju legitimni interesi Srbije na KiM, da je Srbija deo rešenja i da bez Srbije ne može da dođe ni do kakvog rešenja i ni do kakve mogućnosti da taj problem bude rešen.Moram rešen.Moram da se osvrnem na to da mu je potrebna još snažnija naša podrška ovde u parlamentu, potrebna još snažnija podrška naših kolega koji rade i koji su članovi Vlade Republike Srbije.S obzirom da nema samo onih u Americi, u Evropi, u regionu kojima nije drago što je Srbija ekonomski lider ovog regiona, što napredujemo takvom dinamikom da jednostavno postajemo definitivno politički i ekonomski lider ovog regiona, pa nas oni optužuju i kažu da Vučić stvara neki srpski svet, da je to zamena za nešto što je projekat velike Srbije, a šta je sramota, zašto je ružno reći i zašto je ružno da se kaže da postoji srpski svet i da postoji potreba da štitimo svoje nacionalne interese i da štitimo svoj narod, gde god on živeo, da li je to region, da li je to Severna Makedonija, da li je to BiH, da li je to Hrvatska?Ono što je najinteresantnije kritikuju ga oni koji o tom narodu nisu vodili apsolutno računa, koji su se potrudili da opljačkaju svoj narod u matici, ovde u zemlji uništivši našu privredu, ostavivši bez posla stotine hiljada ljudi i mislim da treba da dignemo jači i snažniji glas protiv svih onih, kao što su recimo ovaj Mlađan Đorđević koji već godinama najavljuje

i uz sve ove tzv. opozicione lidere Đilasa, Jeremića vodi jednu vrstu hibridnog rata, domaćeg rata koji za glavni cilj ima dehumanizaciju Aleksandra Vučića i njegove porodice, potpomognuvši onima koji bez imena i prezimena na društvenim mrežama prete ubistvima, prete nasiljem, prete agresijom i onda im ne valja i onda im je prejak ministar Vulin kad kaže – čekajte ljudi, kao kao ministar policije, mi moramo da vidimo o čemu se ovde radi. Mi moramo prosto da vidimo i reagujemo kao ozbiljna država i da procesuiramo svako ko preti predsedniku Republike i njegovoj porodici ne zato što se on zove Aleksandar Vučić, nego zato što se radi o državi i zato što je svaka pretnja njemu, svaka pretnja njegovoj porodici, pretnja ovoj državi i pretnja vitalnim i svim drugim interesima.Da podsetim građane Republike Srbije da za vreme tih koji govore o izdaji, za vreme tih koji su doprineli da naša zemlja ima tako lošu poziciju 2012. godine i geopolitičku i ekonomsku i regionalnu i svaku drugu da budemo svetski parija, da taj isti koga optužuju za to je doprineo i zahvaljujući njemu 18 država sveta je otpriznalo ili suspendovalo priznanje tzv. Kosova, a vidimo u izveštaju ovih ljudi koji su juče učestvovali na tom slušanju u Američkom kongresu pogledajte šta je prva stavka tog pritiska o kome oni pričaju i šta njih u stvari najviše boli kada malo to bolje analizirate, šta je poenta svakog tog slušanja, pritiska tih liberalnih krugova u Evropskom parlamentu, u Evropi, ljudi u regionu kojima smeta jaka Srbija, kojima smeta Srbija koja ima stopu nezaposlenosti od 6 do 7%, koja sebe razvija, koja ume da zaštiti i koja ume da izgradi infrastrukturu svom narodu i u i u onim država gde oni žive, a da to nije Republika Srbija, šta im smeta? Pogledajte šta kaže Danijel Server – da mora da se izvrši pritisak na Srbiju ipak jer tzv. Kosovo nije država ako nema stolicu u UN.Sada UN.Sada tu dolazimo do finala, u stvari do onoga što jeste suština svih ovih pritisaka i cele ove priče, a to je da se izvrši pritisak iznutra i spolja na Srbiju da uradi ono što je naravno predsednik Vučić stotine puta odbio. Najnovije odbijanje je bilo u Vašingtonu jer je bilo teško, jer je bilo kompleksno. Podsećam naše građane da je u tački 10. stajala ta odredba se podrazumeva i da će doći do međusobnog priznavanja između tzv. Kosova i Srbije, što je predsednik Republike tada momentalno momentalno odbio i postavio jasnu crvenu liniju i postao poruku svima, pa i onima najjačim na ovom svetu, da Srbija jeste pouzdan partner, da možemo sarađivati u svim oblastima, da je jedna otvorena demokratska zemlja, ali da će svoje interese posvećeno, braniti postojano i da će rezultate onoga što je urađeno od 2014. do 2012. godine braniti tako što će ostvariti dodatne rezultate, još bolje rezultate u ekonomiji, u geopolitici, što ćemo imati više prijatelja i u tom Američkom kongresu ili Senatu i Stejt Departmentu, što je on radio prethodnih nekoliko godina.Podsetiću vas samo i obavestiću javnost naše zemlje, predsednik Spoljno-političkog odbora Američkog kongresa nije više Eliot Engel, jedan od najvećih neprijatelja Srbije u Americi, poznati albanski lobista, poznati zagovornik nezavisnosti tzv. Kosova, sada je to takođe demokrata, ali se zove Gregori Miks i čovek koji je jedan od osam potpisnika Pisma podrške istom tom Vučiću i Republici Srbiji, tadašnjem državnom sekretaru Džonu Keriju po pitanju političkih i ekonomskih reformi.Da li mislite da je to slučajno? Da li mislite da se neko tamo u Kongresu i Senatu dosetio i eto tako promenio mišljenje, razmišlja o jednoj Srbiji, osam hiljada kilometara daleko od njegovog distrikta i grada, gde i nema Srba koji glasaju za njega? Nije. To je plod i to je rezultat jednog svakodnevnog posvećenog rada na odbrani nacionalnih interesa koji je dao takve rezultate.Ti koji ga danas kritikuju, ti koji danas kritikuju ovaj budžet, ti koji sve kritikuju i Krizni štab i parlament, i naravno na meti je najviše predsednik i njegova porodica, su nam ostavili 2012. godine stanje takvo da je 114 država, tada članica UN priznalo tzv. i tzv. nezavisnost Kosova. Sada ih je mnogo manje. Sada je i u proteklih nekoliko godina isti taj Vučić odbranio naše interese u Interpolu, odbranio naše interese u UNESKO i pokazao i međunarodnim igračima, ali i ovde ovim domaćim kritičarima, kritizerima, koji svi da ih skupite sve zajedno, uvaženi potpredsedniče, nemaju ni 5% podrške naroda Republike Srbije i koji žele da naprave neko zlo ovde u našoj zemlji, želeći samo da se dočepaju novca, želeći samo da za sebe, svoje porodice i svoje partikularne interese rade ono što su radili do 2012. godine.Naravno, to neće više biti dozvoljeno. Danas je Srbija zemlja kranova, zemlja bagera, zemlja izgradnje autoputeva, izgradnje međunacionalne, međuverske saradnje i mi to svakodnevno pokazujemo i to se vidi i danas u debati kako možemo zajedno i sa gospodinom Zukorlićem i sa kolegama iz Stranke vojvođanskih Mađara da razgovaramo o tome kako da unapređujemo zajednički našu zemlju, kako da prihvatimo neke projekte i neke ideje koje su dobre i koje će našoj zajedničkoj domovini, našoj zajedničkoj zemlji i narodu, gde god on živeo, da bolji živi i pomoći da ostvari dostojanstven život od sopstvenog rada i život njihovim porodicama.Dakle, sve je to nešto što treba otvoreno reći i otvoreno razgovarati o tome da je isti taj čovek koji je danas najviše napadan, neko ko je napravio upravo preduslove da postanemo zemlja koja se ubrzano razvija, neko ko je, da pomenem i to, vrlo je interesantna stvar, dok Vučić nije postao predsednik Vlade i predsednik države, naš stari saveznik Francuska je zaboravila na Srbiju. Podsetiću građane, podsetiću i vas dame i gospodo narodni poslanici, da Francuska maltene nije imala nikakvu investiciju ovde.Da ovde.Da li se vidi ili da li je slučajnost da od kada je Vučić postao predsednik Vlade imamo njihovu kompaniju koja preuzima Aerodrom „Nikola Tesla“, imamo posetu Emanuela Makrona predsednika Francuske ovde, njihovih parlamentarnih delegacija, jednu veliku zainteresovanost našeg velikog starog saveznika, ali, između ostalog, za građane naše zemlje još važnije, jedne od pet najjačih, najsnažnijih ekonomski vojno i političkih sila na svetu.Ljudi, ovde se radi o tome da imate ljude, da imate čoveka koji stvara prijatelje, koji stvara partnere, koji dovodi ovde investitore, koji stvara od Srbije jednu zemlju u kojoj je glavni interes političke strukture, sada trenutno mislim, naravno na Srpsku naprednu stranku kao vodeću partiju i partiju koja je okosnica Vlade, većine u parlamentu, partiju koja se bavi životom običnih građana Republike Srbije, partijom koja želi da modernizuje ovu zemlju, koja želi da se ovde otvaraju radna mesta i gde joj je svaki stanovnik, svaki građanin ove zemlje podjednako važan.Mi ćemo kao većina u ovom parlamentu ostati dosledni i posvećeni tom cilju da branimo te vrednosti, ali i te kako biti borbeni i reagovati na sve one anomalije u društvu koje podrazumevaju to da vi bez ikakve konsekvence, zato što neko neće da radi svoj posao ili neko malopre reče zato što se boji, jutros je to ministar Stefanović govorio o tome, valjda se boje ljudi u pravosuđu ili u drugim nadležnim organima šta će neko da napiše na Tviteru.E, mi se ne bojimo ovde u parlamentu i bićemo stalni opominjači i svaki dan ćemo da govorimo o tome, koliko god nas puštali, koliko god pisali o nama svakodnevno, bićemo ti koji će stalno opominjati na to, koji će se boriti da svako u ovoj državi bude bezbedan, da bude siguran i, naravno, borićemo se da odbranimo sve ono što smo stvorili u prethodnih nekoliko godina, a odnosi se na boljitak života građana Republike Srbije, odnosi se na to da maksimalnu podršku damo predsedniku države za sve ono što je definisao kao strategiju našeg razvoja u narednih nekoliko godina i smatram da imamo i ljude, da imamo političku volju i da imamo dovoljno podrške od svih naših partnera da realizujemo tu politiku i da, naravno, u punom kapacitetu sledimo predsednika Vučića u procesu daljeg ekonomskog snaženja ove zemlje, ali i odbrane naših vitalnih nacionalnih interesa i odbrani našeg suvereniteta i integriteta naše zemlje. Hvala vam. Hvala, gospodine Marinkoviću.Pošto ste se u svom delu izlaganja obratili meni, mogu da vam odgovorim. Smatram da ste procenom rejtinga za bivši režim na oko 5% bili po svom običaju veoma galantni i mislim da je to značajno manje. I to pod teoretskom pretpostavkom da bi možda mogli svi koji imaju po jedan, dva posto da nastupe zajedno, ali kao što vidite, nešto deluje kao da nisu preterano složni ovih dana. Ali, zbir, toliko bi verovatno moglo u današnjoj evropskoj zemlji, kakva Srbija sigurno jeste, da se ukupno računa da postoji neki potencijal za sve vakcinaše, ravnozemljaše i njima slične.Pravo na repliku, potpredsednik Zukorlić.Izvolite.

pre 20 godina u Novom Pazaru je bilo preko pet hiljada proizvodnih, aktivnih proizvodnih privrednih subjekata koji su se primarno bavili konfekcijom, nameštajem, obućom itd. Sada, nakon 20 godina, imamo preživelih nekoliko stotina formalno, a aktivnih, stvarno aktivnih svega nekoliko desetina.Dakle, dva su ključna faktora koja su razorila najbolju privrednu energiju koja je tada postojala. Tada se, sećate se, imenovalo sa - novopazarsko privredno čudo. Kako je sahranjeno to novopazarsko privredno čudo dva su ključna faktora. Prljavi narko kapital koji je ugrozio, porazio čisti kapital i poštene proizvođače. Kroz razne oblike konkurencije možemo o tome nekom drugom prilikom. I, korupcija, sprega lokalnih moćnika sa inspekcijskim službama koje se koriste u obračunu sa drugom stranom, konkurencijom ili političkom ili privrednom. To su dva ključna faktora.Ono što je moj vapaj sada jeste da spasimo šta se spasiti može. Taj narod je pokazao svoj kapacitet privredne aktivnosti i koliko želi da radi, koliko želi da doprinosi sebi i svojoj porodici, ovoj zemlji, svome kraju i celokupnome društvu. To je moj vapaj. Može još da se spasi. Hajmo napraviti jaz između kriminala i privrede u Sandžaku, odnosno Novom Pazaru i osloboditi te ljude od zloupotreba političkih, lokalnih, inspekcijskih i kojekakvih drugih.Prava drugih.Prava slika nama ovde svima treba. Ne sumnjam u nameru bilo koga ovde. To možemo zajedno i zato je i ovakva diskusija jako korisna. Hvala vam.

možda zgodno lično obraćanje, ali kao ministarka državne uprave i lokalne samouprave ja i predsedavam Koordinacionom komisijom za inspekcije. To su 44 inspekcije u državi. Ovo o čemu ste vi govorili da je neko koristio inspekciju za obračune u nekom drugom, je vrlo važna stvar i nadam ste da niste tek olako to rekli.Važno je da dobro proverimo šta se dešava na terenu. Inspekcije različite u državi koje postoje, rekoh 44 zaista zahtevaju jednu vrstu reforme. Na tome se radi. Postoje projekti koji se ozbiljno bave time. Ne samo jačanje kapaciteta inspekcije, nego da zaista razmišljamo u tom svetlu u kojem ste vi rekli šta se dešava na terenu. To je posebna tema.Samo želim da vam kažem da ćemo o tome ne samo ozbiljno da razmišljamo, nego da probamo da pronađemo pokazatelje na terenu za to o čemu ste vi pričali. Da ne bude da vi samo kritikujete, a mi odmah samo vratimo loptu loptu rečenicom – proverićemo. Zaista, moramo da pronađemo pokazatelje na terenu koji su argumenti za vašu priču. Kažem još jednom verujem da to niste olako rekli.To će biti jedan od zadataka ove Koordinacione komisije da osim jačanja kapaciteta, zaista unapredimo rad na terenu, pojačamo nadzor nad tim inspekcijama. To je boljka sa kojom se građani svakodnevno sreću. Vi ste govorili o obračunu planova. Znate, jedan običan građanin i te kako često bude na udaru inspekcije, odnosno inspekcija ne reaguje na prijave građana. To je nešto što je zabeleženo i to je pokazao kontakt centar E-inspektor. To je još jedna od elektronskih usluga koja promoviše Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Dakle, usluga gde vi možete totalno anonimno da prijavite neko dešavanje, nešto što je prekršaj na terenu i neka od inspekcija da odreaguje na sve to i da vam da povratnu informaciju. Ako ste prijavili anonimno teško da ćete dobiti povratnu informaciju, vrlo brzo, ali za to postoji način. U svakom slučaju želim da kažem građanima da postoji ta usluga E-inspektor gde vi možete da prijavite nešto što su prekršaji na terenu, a da inspekcija zatim izađe, najrazličitije vrste inspekcije, postoje 44 u državi.Ja sam sada bacila akcenat na ovu inspekciju, pa sam dala još nekoliko informacija. Jasno mi je o čemu ste govorili, ali vi ste dugo na teritoriji Sandžaka aktivni, sada i politički, a ranije i drugačije. Vi ste neko ko ne sme nikako da zatvori oči, vaša aktivnost ne sme da se svede samo na prijavljivanje nepravilnosti. Vi morate da budete naš partner, jer vi tamo bolje vidite i čujete i vi to osećate na svojoj koži.Čim koži.Čim ste vi ovako dugo u politici, ozbiljan ste autorite, po različitim nivoima. Vi morate da bude ozbiljnije u svemu ovome, a ne samo neko ko prijavljuje. Razumeli ste me. Hvala vam. Hvala.Gospodine Zukorliću, izvolite. **Muamer Zukorlić** Na početku se izvinjavam što sam krenuo da izađem, imam Odbor za obrazovanje zakazano u dva sata. Nadam se da će kolege imati razumevanja za par minuta, pa sam se zbog ove dodatne diskusije ministrice ponovno povratio. Puno vam hvala što ste nam dali te informacije.Dakle,

Bićemo partneri svakom faktoru, čak neovisno o političkoj pripadnosti, bilo kojoj drugoj boji u raščišćavanju ovog prostora. Evo sada je Sjenica na terenu posle 20 godina vlasti promenjena. Verujte to je čudo božije.Zamislite primer gde je predsednik opštine prethodni potpisao ugovor o poklanjanju 800 ha zemljišta nekom čoveku, bez i jedne odluke, a kamo li tendera ili bilo čega. Znači, poklonio čovek, kao da mu je dedovina, izvolite to je vaše. izvolite to je vaše. Ja znam da se čudite. Ali, izvolite dođite, dođite sa svim kapacitetima pravnom predviđenim. Nas imate kao partnere, iako to za te naše provincijske prostore nije baš popularno kada vi pozivate da se proganjaju kriminalci, lopovi itd, jer tamo su ti neki pobunjenički mentaliteti, pa kaže – gledaj, traži da se hapse. Svestan sam toga, ali ne mogu više da posmatram da taj narod i ta sirotinja tako propada.Zato računajte na naše partnerstvo u obračunu sa korupcijom, kriminalom, da konačno taj pošteni građanin tamo može da zaradi svoj zalogaj za sebe i porodicu.Što se tiče inspekcija, to budite sigurni, informacije su veoma precizne i tačno se zna koji inspektor radi i za koga. Mnogo puta je ponešto i otkriveno, ali na žalost zbog raznih odnosa i sprega sprega stradaju sitne ribe, dok opet oni koji sve to organizuju ostanu. Zato me raduje, upravo ova retorika koju čujem od vas. Doduše nisam ni sumnjao. Vas znam ovde kao koleginicu sa kojom sam sarađivao u parlamentu i zato mi značajnije, zapravo zvuči sve što ste kazali. Hvala vam. Zahvaljujem.Poslednje izlaganje u ovom delu sednice, narodni poslanik Samir Tandir. potpredsedniče Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministrice Obradović.Želim da se nadovežem na diskusiju lidera naše stranke akademika Muamera Zukorlića. Kao građaninu Srbije radujem se, drago mi je kada dođe investicija u bilo koji grad u Srbiji. Ali, kao lokalpatrioti čoveku koji nije promenio adresu kada je izabran za narodnog poslanika koji živi u Prijepolju, kome je porodica u Prijepolju, borimo se da imamo takve investicije kao što su „Simens“, „Boš“, „Svarovski“, itd. Velike investicije i u Prijepolju i u Novom Pazaru i u Sannjaku.Kada govorimo o investicijama, ne želimo da ih etnički obojimo. Ko će raditi u u tim preduzećima? Radiće oni ljudi koji su kvalifikovani. Znači, samo nam je važno da imamo jednu veliku investiciju, radujemo se kada dolaze, kao što sam rekao, u sve gradove Srbije, ali naravno, najviše volimo da se to dešava u našem gradu i da sprečimo kada govorimo o populacionoj politici, da sprečimo iseljavanje, jer svakodnevno imamo iz svakog grada u Sandžaku redovne linije i autobusi i kombi prevoznici koji prevoze mlađu populaciju, ljude mojih godina, mlađe. Znači onaj najvitalniji deo društva ide ka Evropi,Što se tiče Zakona o budžetskom sistemu, želim da istaknem da je to jako važan zakon, za koji ćemo naravno glasati, koji omogućava povećanje penzija u iznosu od 5,9% ove godine i povećanje plata u zdravstvu i u javnom sektoru u iznosu od 5%. Ono što je takođe važno, a što se tiče vašeg resora jeste ukidanje zabrane zapošljavanja.Hoću da istaknem da lokalne samouprave u unutrašnjosti imaju veliki problem zbog zabrane koja je, evo do sada sve postojala, iz prostog razloga što pogotovo načelnici opštinskih uprava i direktori lokalnih javnih preduzeća, jednostavno nemaju više kome referate u upravama da povere. Znači, bukvalno u jednom odeljenju imamo po jednog zaposlenog.Mogu da navedem primer opštine u Prijepolju gde u lokalnoj samoupravi, u u opštinskoj upravi fali preko 30 zaposlenih. Ne možemo da napravimo da lokalna samouprava bude servis građana ukoliko nemamo ljude koji će da izvršavaju sve ono što je u lokalnoj samoupravi povereno.Što se tiče davanja kredita i glasanje za taj zakon za „Skijališta Srbije hoću da istaknem da Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ jako dobro radi, međutim i to se tiče sektor državne uprave i lokalne samouprave. Ne želim da slika Srbije bude samo Javno preduzeće „Skijališta Srbije“. Svaka čast Kopaonik, svaka čast Zlatibor, svaka čast Stara Planina.Međutim, ono o čemu moramo da sistemskim razmišljamo jeste pokretanje tih manjih centara. Znači, ja kao neko ko se aktivno bavi zimskim sportovima postavljam pitanje koliko građanki i građana u Srbiji može da plati ski pas, i to je pitanje i za razmišljanje za Vladu, na Kopaoniku u iznosu od 50 do 100 eura dnevno i na Zlatiboru. ideja o kojoj želim da govorim?Pokretanje tih manjih centara koji neće biti komercijalni već će prvenstveno biti sportsko-obrazovno edukativni, kao što smo imali te pionirske centre u bivšoj Jugoslaviji. Tu želim da govorim o velikim šansama i velikim prirodnim mogućnostima koje imaju sandžačke opštine. Pogotovo hoću da istaknem mesto Jabuka kod Prijepolja koje je bilo najveći pionirski centar u bivšoj Jugoslaviji.Da vidimo, da kroz Ministarstvo trgovine, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kroz javno preduzeće napravimo neku turističku organizaciju Srbije gde će koordinaciono telo, gde će raditi sa lokalnim turističkim organizacijama. Imamo problem svi sa našim mališanima, sa našom decom koja sve više posvećuju pažnju, ne znam kompjuterima i drugim nekim sredstvima savremene komunikacije u odnosu na fizičko vaspitanje. Tako, da tu vidim šansu i kada je u pitanju planina Zlatar i kada je u pitanju ski centar Žari kod Sjenice koji znamo da najveći broj reprezentativaca u nordijskim disciplinama, reprezentativaca Republike Srbije dolazi iz tog dela naše zemlje. Želim da ovo bude jedna tema za razmišljanje. Nešto na čemu ćemo konkretno raditi. Hvala. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici sada određujem redovnu pauzu.Sa radom nastavljamo u 15,05 časova.Popodnevni rad otvaramo izlaganjem gospođe Aleksić.Hvala svima.(Posle